Spoštovane kolegice poslanke in poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 4. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Alenka Jeraj od 11. ure do 16.30, Ferenc Horvath, Janez Cigler Kralj od 13. ure dalje,

Kdo bolje pozna vse grozote vojn, kot vojaki sami? Kdo bolj ceni boj za rodno grudo, kot tisti, ki na tej zemlji puščajo lastno kri? In kdo lahko postane zgodovinska legenda slovenske samobitnosti, pokončne drže in ponosa? Jemal jih je dan in jemala jih noč, a vriskali vsi so veseli in z naglji po prsih, z zelenjem v rokah Bog ve kam od nas so odpeli. In nihče ni vprašal, s kod fantje gredo, kdo v strahu za njimi plače. In nihče ni vprašal, kdo križ zasadi tam zunaj v predaljno gomilo, če fantom tem našim veselo srce bi v grenki samoti odbilo. 23. novembra 1918 je slovenski častnik, general, pesnik in slikar Rudolf Maister Vojanov, tudi avtor prej prebranih vrstic, v zgodnjih jutranjih urah s svojimi vojaki v odlično pripravljeni in vodeni akciji v Mariboru razorožil nemško zeleno gardo in razpustil nemški mestni svet. Pomembnosti tega dogodka se zavedamo danes, ko je znanih več zgodovinskih dejstev. Danes vemo, da je to storil le dan pred tem, ko so Nemci nameravali napasti slovenske Maistrove čete in Maistra osebno. Po uspešni razorožitvi Nemcev so pričeli Slovenci v Mariboru prevzemati šolstvo, sodstvo, policijo, upravo in železnice. Maribor je s tem postal slovensko mesto v vseh pogledih. Ena akcija in en dogodek sta pomenila mnogo več kot le razorožitev ene straže. Spomin na dan, ko je Maister prevzel vojaško oblast v Mariboru, 23. novembra, obeležujemo državni praznik. Prav je, da se s hvaležnostjo spomnimo človeka, brez katerega bi se zgodovina Slovencev pisala povsem drugače, kot se je. Vojak, pesnik, slikar in ljubitelj knjig, ki mu je življenje namenilo še poseben narodnostni pomen, je zato nesmrten. Nas pa poleg praznovanja zgodovine opominja na izredno hvaležnost vsem, ki so za našo zemljo dali vse, tudi svoja življenja. Naj dan Rudolfa Maistra mine slovesno in ponosno! Sedaj pa nadaljujemo s Sedaj pa nadaljujemo s sejo. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 4., 2., 3.,

Nadaljujemo s **prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z obravnava Predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.** Ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka.

Ste poskusili še enkrat počasi ven pa noter dati kartico? Prav. No, mogoče ste bili prehitri v začetku, ampak nič hudega. Se pravi, dela, ne bomo prekinjali seje. Nadaljujemo s **prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023.** Prehajamo na odločanje o splošnem delu predloga sprememb proračuna. Želi kdo obrazložiti glas v imenu poslanske? Svojem? Ne. Če ni, prehajamo na glasovanje. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o posebnem delu Predloga sprememb proračuna. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. 11. 2022. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1537 Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 1611 Ministrstvo za finance. Najprej prehajamo na podprogram Lokalna razvojna infrastruktura. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k temu podprogramu.

Prehajamo še na podprogram izplačevanje pravic. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Javni red in splošna varnost ljudi in premoženja. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Najprej prehajamo na podprogram Lokalna razvojna infrastruktura. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu.

Prehajamo na podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Obnovljivi viri energije. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Najprej prehajamo na podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k temu podprogramu pod številko 12. Obrazložitev glasu v imenu poslanske? Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Glede na dosedanjo prakso, ki sem jo videl, ker koalicija po tekočem traku zavrača vse amandmaje opozicije, sem rekel, je sploh vredno, da ostanem, pritisnem tipko in obrazložim svoj glas. Pa vendar se mi to zdi zelo pomembno. Pred volitvami sem svojim volivkam in volivcem obljubil, da se bom srčno in pošteno boril za naše kraje, za našo prelepo Savinjsko dolino. Zato sem zopet vložil amandma, v Poslanski skupini smo vložili amandma za rekonstrukcijo ceste Pondor–Tabor, ki je v izredno katastrofalnem stanju. Vozimo se praktično po kmetijskih zemljiščih, udarne jame, cesta je ožja od 3 metrov in pol, težko se srečuje šolski avtobus, kmetijska mehanizacija. Zdi se mi pomembno, da zagotovimo finančna sredstva, da uredimo to cesto, ki je nujno potrebna obnove v občini Tabor. Rad bi spomnil na eno dosedanjo prakso, ki smo je bili deležni v preteklosti. Vodja Poslanske skupine SD Jani Prednik je v času naše vlade prišel z amandmajem za obnovo dveh križišč na Koroškem, in takrat, ko smo mi bili na oblasti, smo potrdili ta amandma, oba amandmaja. Tudi jaz sem takrat dvignil roko in želim si, da bi bilo danes podobno, da bi tudi koalicija sprevidela, da je potrebno dati glas za obnovo ceste, ker varnost v prometu ni ne leva in ni ne desna. Zato je pomembno, da to uredimo in da poslanci koalicije temu prisluhnete. Sploh pa, da temu predlogu prisluhneta dva poslanca, ki sta dobila glasove v Spodnji Savinjski dolini in sta do zdaj vedno glasovala proti. Pokažita, kako rada imata našo Savinjsko dolino in zagotovita ne samo svoj glas, zagotovita glas poslanske skupine. In to vas prosim, potrdite ta amandma, ki smo ga predlagali v Novi Sloveniji za večjo varnost udeležencev, vseh občanov občine Tabor, ki to cesto dnevno uporabljajo. Hvala za vaš glas.

Prehajamo na podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi. / nemir v dvorani/ Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k temu podprogramu pod številko 3. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2550 Ministrstvo za okolje in prostor. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k podprogramu Stanovanjska dejavnost. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2711 Ministrstvo za zdravje. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Dolgotrajna oskrba, pod številko 1. Glasujemo.

za je glasovalo 30, proti 50. (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2718 Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni. Glasujemo.

Ta objekt je bil do tretje faze zgrajen leta 2005, potem se je zaradi različnih razmer, tudi stečajev investitorja, zadeva zaključila in v prejšnji vladi, se pravi letos, je bil uvrščen med načrt razvojnih programov. Od tu naprej so se pravzaprav aktivnosti ustavile. Začela so se ponovna preverjanja, ali je ta projekt smiselno dokončati ali ga ni smiselno dokončati. Mi menimo, da ga je. Treba je vedeti, da je to področje Kolpske doline med občino, ki zajema občino Kostel in Osilnica, izredno ogroženo. Tu ni delovnih mest, ni industrije in edino, kar lahko prepreči nek eksodus mladih, to se pravi izseljevanje, izseljevanje mladih, je pač državna investicija. In ta projekt je pravzaprav kot nalašč za to, da se ga dokonča in tam zagotovi primerna delovna mesta za približno 60, 70 mladih ljudi. Gre za kombinacijo doma starejših občanov in pa občanov in pa institucije URI Soča za rehabilitacijo invalidov. Spomnil bi vas, da je indeks staranja v tem območju trikrat večji, kot je v Sloveniji, 393, kar pomeni, da praktično nobena mlada oseba ne ostane v tem okolju, ampak gre in išče službo drugod. Obstaja pravzaprav velik interes, da se ti ljudje, ki so izobraženi, ki so usposobljeni, vrnejo v domove svojih prednikov, svojih staršev in tudi tu potem gradijo svojo perspektivo. Če bi ta dom dokončali, da bi ustvarili ta nova delovna mesta, bi se potem odprla tudi možnost izobraževanja še tistih mladih, ki slučajno ostanejo, zdaj pač to ni omogočeno, ni zagotovljene zadostne zdravstvene oskrbe starega prebivalstva in tako naprej. Skratka, ti učinki dokončanja doma bi bili zelo multiplikativni. 4 milijone evrov, kar predlagamo za dokončanje, je pravzaprav minoren vložek ohranitev vitalnega okolja ob južni meji. Zdaj, umaknila se je ograja, upam, da boste našli tudi dovolj modrosti, da se zagotovi in izglasuje ta amandma. Hvala lepa.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni pod številko 2. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Športna infrastruktura. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Obrazložitev glasu v imenu poslanske?

zagotavljanju finančnih sredstev za vlaganja v športno infrastrukturo v letih 2023–2027. Zakon prinaša naloge oziroma tudi finančna sredstva, po 30 milijonov, to se pravi, je to v skupni višini 150 milijonov. Žal ugotavljam, da za prvo leto, to se pravi, leto 2023, znesek ni zagotovljen v višini 30 milijonov evrov, ampak v bistveno nižjem znesku… / izklop Zato predlagamo, da se ta znesek postavi na zakonsko višino.

kot je bilo razpisanih sredstev, in potem se je s sklepom Vlade to popravilo tako, da so bile vse prijavljene investicije pokrite. V tem primeru se bo zgodilo pravzaprav enako. Ker če boste razpisali projekte za vse športne infrastrukture, bo tudi tukaj, ker vem da imajo občine pripravljene projekte, naval ali pa prijav bistveno več, kot je teh 30 milijonov evrov, ki bi jih zagotovili. In glede na to, da so ti športni objekti praviloma tudi objekti širšega značaja, to se pravi, ne gre samo za športno infrastrukturo, ampak so v določenih primerih to tudi kulturne dvorane za taka ali drugačna srečanja, menim, da je smiselno, da se se ta denar dodatno zagotovi, in da se potem tudi občinam omogoči, da te svoje investicije speljejo. Tega je po terenu – vsi tisti, ki hodite veliko veliko je potrebnih investicij in tudi veliko projektov je pripravljenih, ker so prav na osnovi tega zakona, ki je bil sprejet aprila letos, stekli že mnogi postopki po občinah, mnogi pa so čakali tudi na razpis, ki se je sicer potem prelevil v investicije v bazene. Tako da je na tem področju pričakovati, da bo odziv izredno velik. Pa tudi sicer, če se že figuriramo kot neka športna država, športni narod, dajmo ljudem to omogočiti. Praviloma gre za infrastrukturo zunaj največjih urbanih središč. Hvala lepa.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Ljubiteljska kultura.

Stoletja je bila med najpomembnejšimi gradniki naše identitete, posebej danes, ko smo poslušali podpredsednika ob dnevu Rudolfa Maistra, moramo biti ponosni na svojo državo in tudi s tem amandmajem, 20 % povišanje sredstev za delovanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, bi omogočili več kot 150 tisoč mladim ustvarjalcem, predvsem mladim kulturnikom, ki prostovoljno delajo v kulturi. Regionalno imamo več kot 6 tisoč kulturnih društev in sekcij in prav o tem govori ta amandma. Glede na inflacijo, ki se nam obeta tudi v letu 2023, je prav, da ta sklad dobi dodatnih 20 % sredstev, torej iz nekaj več kot 5 milijonov evrov predlagamo dodatnih 1,2 milijona evra. In se mi zdi, kot je tudi kolega iz Svobode včeraj dejal, gospod Čebela, da smo unikat v evropskem prostoru kar se tiče financiranja kulturnega sektorja, torej od dna proti višku. Kajti če bomo zanemarili našo kulturno dediščino, bomo s tem zanemarili tudi našo identiteto. Ko pa enkrat v Sloveniji ne bomo več prepoznali naših začetkov, naše identitete, bo tudi naša demokracija padla, kar žal tudi ugotavljamo z nizko udeležbo na teh volitvah v teh dneh. Tako da vas lepo vabim, da podprete naš amandma, ki bo dal dodatna sredstva v luči draginje več kot 150 tisoč članom, podpornikom javne ljubiteljske kulture. Hvala za vaš glas.

Že na odboru sem spremljala te postavke amandmajev, nič za slabo, ampak ne morem mimo tega, da tako SDS kot NSi vlaga amandmaje iz postavk na postavke, kjer niso dovoljene. Plačilo prispevka iz naslova obresti, plačilo prispevka iz EU. To niso dovoljene postavke, ki se lahko prekladajo kar v nedogled. Zato bom glasovala proti. Hvala. Hvala. Kako bo poslanska glasovala? Gremo na glasovanje.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. Prehajamo na odločanje o posebnem delu Predloga sprememb proračuna v celoti. Želi kdo obrazložiti glas? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in poslancev, za je glasovalo 53, (Proti 30.) Ugotavljam, da je posebni del Predloga sprememb proračuna sprejet. Prehajamo na odločanje o načrtu razvojnih programov. Želi kdo besedo za obrazložitev? Vidim, da ni, zato prehajamo na glasovanje. Glasujemo.

Končali smo z odločanjem o posameznih delih Predloga sprememb proračuna. Ker ni bil sprejet noben amandma, v skladu s prvim odstavkom 162. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da je predlog sprememb proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov ter po delih. Zato prehajamo na odločanje o Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 v celoti.

proračunu za leto 2023. Zakaj? Zato, ker podirate rekorde. Podirate rekorde v višini odhodkov, in sicer kar v višini 16,7 milijarde evrov jih planirate. Ustvariti nameravate za 3,3 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja. Pri takšnem zapravljanju zagotovo v Slovenski demokratski stranki ne moremo sodelovati. Ne moremo sodelovati tudi zaradi tega, ker so vaše usmeritve, ki jih proračun kaže, po naši oceni napačne. Mi beležimo padec gospodarske aktivnosti v tretjem četrtletju, imamo izredno visoko inflacijo in že se opaža, da pada kupna moč naših potrošnikov. Nekako bi razumeli, da bi glede na že znana dejstva, nenazadnje proračun bo stopil v veljavo že čez dober mesec in bi pričakovali resnično razvojno in spodbudno naravnan proračun. Izmed teh 16,7 milijarde evrov jih nameravate zgolj 1,27 milijarde evrov nameniti za blaženje draginje, kar je glede na celoten obseg izjemno malo. In še danes ne vemo točno, s katerimi ukrepi, pa smo tako rekoč že konec meseca novembra. Predlagali smo kopico amandmajev. Verjeli smo, da tako, kot je bila prej včasih praksa, da boste potrdili vsaj kakšnega izmed teh amandmajev. Z našimi amandmaji, amandmaji Slovenske demokratske stranke, smo želeli izboljšati proračun, dati sredstva tja, kjer se dejansko potrebujejo, oziroma jih vrniti tja, kjer ste vi postavke zmanjševali, kot je recimo postavka za dolgotrajno oskrbo. Sredstva jemljete v višini 63 milijonov, ki so dejansko namenjena starejšim. In to se nam v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zdi skrajno neprimerno. Na drugi strani pa kar za 52 milijonov povečujete sredstva za integracijo ilegalnih Takšno politiko, ki jo peljete, ocenjujemo kot napačno in zato tudi proračuna za leto 2023 ne bomo podprli. Kot že rečeno, glasovali bomo proti.

Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bo glasovala proti predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Pa ne zaradi tega, da bi bili morda užaljeni, ker ste zavrnili prav vse amandmaje opozicije, kar smo seveda pričakovali in je to pravzaprav že tudi tradicija vseh levih vlad. Niti niste zmogli toliko moči, toliko moči, toliko korajže, da bi potrdili vsaj tisti amandma za nekaj 10 tisoč evrov, ki bi nekako omogočil večjo vključenost otrok v predšolsko vzgojo. včeraj se je gospod predsednik Vlade med gospodarstveniki pohvalil, da dobivamo zelo dobre pohvale iz tujine. Od kod, jaz sicer ne ve. Vem pa nekaj, da je včeraj popoldne, zanimivo, takrat, ko smo tukaj zaključili razpravo o proračunu za leto 2023, 2023, Evropska komisija svoje povedala. Dokument je še pravzaprav skorajda topel, kot se temu reče, niti še ni preveden. Predlagam, da si ga preberete. Komisija je zelo kritična do teh dokumentov, ki jih boste vi danes podprli, torej do sprememb proračuna za leto 2023. Slovenska javnofinančna politika v letu 2023 je po oceni Evropske komisije ekspanzivna v kontekstu visoke inflacije. V Bruslju menijo, da rast tekoče porabe ni skladna s spomladanskimi priporočili. le delno skladen s fiskalnimi priporočili je tudi celoten proračunski načrt za naslednje leto, ki ga je Slovenija jeseni poslala v Bruselj. Evropska komisija je v okviru jesenskega svežnja dokumentov pri izvajanju tako imenovanega Evropskega semestra za usklajevanja ekonomskih in javnofinančnih politik, ki ga, upam, da vsi poznamo, objavila ocene proračunskih načrtov članic evrskega območja za leto 2023. Za Slovenijo, ki spada v skupino držav z nizko oziroma srednjo zadolženostjo, v Bruslju ugotavljajo, da glede na načrte za leto 2023 prav te dni sicer Državni zbor, ja, včeraj in danes, sprejema spremembe proračuna za prihodnje leto – država izvaja ekspanzivno fiskalno politiko v kontekstu V Bruslju menijo, da rast porabe v Sloveniji brez upoštevanja stroškov za obresti ni skladna, ni skladna s priporočili Komisije iz maja letos, ki jih je Svet Evropske unije potrdil julija. potrdil julija. Koalicija se bo očitno požvižgala na evropski pravni red, če hočete, na priporočila Evropske komisije oziroma bolj točno na naše zaveze, ki smo jih dali kot članica Evropske unije. In to je samo eden od razlogov, zaradi katerega je potrebno spremembe proračuna Republike Slovenije za naslednje leto zavrniti. Hvala.

Ne glede na vse, kar nam je pustila, bom rekla, pretekla vlada in koliko stvari je uzakonila, ki jih je potrebno izpeljati. Tudi v tej debati danes je bilo izpostavljeno, kaj vse je bilo zakonsko opredeljeno v zadnjem obdobju, preden smo prevzeli možnost možnost spremeniti tok dogajanja v Sloveniji. Proračun ostaja investicijsko naravnan, to je bistvo. Bistvo je, da vztrajamo pri tem, da moramo Slovenijo pognati naprej, in da vztrajamo pri tem, da draginja ne bo vplivala na razvoj Republike Slovenije na način, kot nam ga neutemeljeno očitajo naši kolegi iz opozicije. Primanjkljaj, ki je načrtovan za naslednje obdobje, ni najvišji primanjkljaj, kot je včeraj to tudi že predstavila državna sekretarka, torej ne presegamo nečesa, kar ni bilo v preteklosti tudi že izkazano. Verjamem, da bomo zelo dobro znali izpeljati vse, kar je pred nami, in da bo ta proračun to tudi podpiral in podpiral razvoj. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda ta proračun podprli. Hvala.

Očitate planiran primanjkljaj za leto 2023, za kar smo povedali, da je notri velika rezerva, ki ni nujno, da se bo uporabila. Primanjkljaj za leto 2024 je že dosti manjši. Poudarila bi samo, da je bil primanjkljaj v letu 2020 3 milijarde, v letu 2021 3 milijarde, da ste se zadolžili v dveh letih za 10 milijard, na kar so tudi iz Evropske komisije opozorili, ko so bili tukaj za denarne zadeve. Kar se tiče inflacije, vsi vemo, da ni odgovorna ta vlada, ampak da je kriza v Evropi, da je ukrajinska kriza, da je energetska kriza. Posledica tega je inflacija na vseh trgih. Glede migracij očitate, da bomo vzeli Slovencem. Ne bomo, tudi za to dobimo sredstva iz Evropske unije. Tako da je proračun dobro sestavljen, razvojno usmerjen. Želimo tudi, da se rezerve ne bi porabile v celoti, zaradi tega, ker vsi upamo, da bo gospodarska situacija boljša, kot sedaj kaže.

Navzočih je 83 poslank in poslancev, za je glasovalo 50, proti 33. (Za je glasovalo 50.) (Proti 33.) Ugotavljam, da so spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 sprejete. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo **prekinjeno 3. točko dnevnega reda – Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024.** Prehajamo na odločanje o Splošnem delu Dopolnjenega predloga proračuna.

Prehajamo na odločanje o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. 11. 2022. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1537 Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine, gospod Jože Tanko.**JOŽE Hvala lepa za besedo. S tem amandmajem predlagamo, da se postavka na uradu poveča za 2 milijona za Slovence v zamejstvu in po svetu. Treba je vedeti, da je diaspora tudi za vse sosednje države izredno pomembna, vsi se veliko z njo ukvarjajo. Vse naše sosednje države imajo v bistvu tudi v državnem zboru predstavnike svoje diaspore, to ima Italija, to ima Madžarska, to ima Hrvaška. In temu posvečajo veliko pozornosti. In pri nas se bo očitno prej zgodilo, da bodo dobile svojega političnega zastopnika v Državnem zboru skupine ilegalnih migrantov kot pa slovenske diaspore. Ključno za delovanje diaspore po državah so društva, se pravi organizirano delo in združevanje Slovencev v Avstraliji, v Braziliji, ne vem, v zahodni Evropi v društvih. Ta del slovenska država strašno malo financira. Priča smo, da se društva zapirajo, deloma zato, ker tudi usiha pripadnost slovenskemu rodu v tujini, deloma pa tudi zato, ker je ker je za delovanje nekega društva potrebno tudi nekaj finančnih sredstev. Mislim, da bi moralo biti v interesu Republike Slovenije, da zagotovi dodatna sredstva za financiranje društev po evropskih državah in pa tudi zunaj Evrope. Skratka, že to, da bi zagotovili boljše materialne pogoje za delo društev, bi marsikje pripomoglo tudi k bolj aktivnemu delovanju. Društveni prostori so namenjeni vsakovrstnemu združevanju, ne samo tistim nekaj članom v odborih in v organih društva, ampak tudi ostalemu druženju. mislim, da je treba temu področju združevanja Slovencev in tudi politične participacije v bodočnosti posvetiti bistveno večjo pozornost, kot smo jo do

Prehajamo na proračunskega uporabnika 1611 Ministrstvo za finance. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Izplačevanje pravic. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Javni red in splošna varnost ljudi in premoženja. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Najprej prehajamo na podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

15 milijonov evrov spodbude za novonastala podjetja, amandma SDS, iz nedopustne postavke servisiranje obresti iz naslova domačega dolga. Spet nedopustno. Glasovala bom proti, seveda. Hvala.

potem dovolijo, da gre tak amandma skozi? Ker se je namreč že v preteklosti zgodilo, če se je denar jemal iz postavke, iz katere ni bilo dovoljeno jemati denarja in ga nekam prerazporejati, da je bil tak amandma zavrnjen. Zdaj pa mene zanima, ali ima prav gospa

samostojni in neodvisni in lahko predlagajo s katerekoli postavke znotraj proračunskih postavk. Tako da tu ni nobenih zadržkov glede tega. Še kdo obrazložitev? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo … Obrazložitev glasu v lastnem imenu, gospa Živic?

da se ta zadeva uredi, da niti ne izgubljamo časa in da se uredijo zadeve, iz katere postavke ne smejo iti in da se prelaga. V zvezi s tem amandmajem je postavka 15 milijonov evrov, podpora malim in srednje velikim podjetjem, spet iz servisiranja obresti in iz naslova

Kot sem rekel, poslanci lahko predlagajo, v postopku se pa ugotavlja, ali da je to sprejemljivo ali ni. Službe pa ne odločajo o tem, ali je nek amandma primeren ali neprimeren. Predlagam, da gremo naprej z glasovanjem. Glasujemo.

Najprej prehajamo na podprogram Znanstvenoraziskovalno delo v kmetijstvu in gozdarstvu. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2430 Ministrstvo za infrastrukturo. Najprej prehajamo na podprogram Obnovljivi viri energije. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Najprej prehajamo na podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 2. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 6. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 10. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 7. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k temu podprogramu. Glasujemo.

Najprej prehajamo na podprogram Upravljanja z vodami. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Gospod Jože Tanko v imenu poslanske. Izvolite. Hvala lepa za besedo. V tem primeru gre za izgradnjo kanalizacije v Občini Loški Potok. In to zato, ker je Občini Loški Potok v tem delu, kjer bi se kanalizacija morala zgraditi, prvo vodovarstveno območje za zajetje Plate, ki je ključno zajetje za občini Ribnica in Kočevje. In od tega, od čistoče tega vira, je v bistvu odvisnih 25 tisoč prebivalcev v teh nižje ležečih občinah. Vrednost investicije je 8 milijonov

Gradnja po odsekih po 500 tisoč evrov je nesmiselna in neracionalna. Občina se zaradi tega, ker ima samo tisoč 500 populacijskih enot, ne more prijaviti na noben razpis. Ima pa velik interes, da se to področje kanalizacije v Občini Loški Potok uredi. In drugače kot s proračunskim virom v dveh korakih, to se pravi 3 milijone v enem letu in 3 milijone v drugem letu, ni možno te investicije niti začeti. Zato predlagam zdaj, glede na to, da ste in da smo vsi okoljsko usmerjeni, da damo vsi veliko na zdravo pitno vodo in tudi na zdravje in varnost občanov, da se ta amandma sprejme in omogoči Občini Loški Potok, da potem leta 2024 začne s projektom. Ima pa praktično pripravljeno vse. To se pravi, projekt je možno izvajati že prihodnje leto. Skratka, naredimo nekaj tudi za občine, ki ne izpolnjujejo kriterijev in se zaradi tega ne morejo prijaviti na noben vir, niti evropski, ker so premajhne. Interes po izboljšavi svojega okolja pa imajo zelo velik. Hvala lepa.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2555 Direkcija Republike Slovenije za vode. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Upravljanja z vodami. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najprej prehajamo na podprogram spodbujanja za zaposlovanje. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu.

Prehajamo na podprogram stanovanjska dejavnost. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2711 Ministrstvo za zdravje. Najprej prehajamo na podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo še na podprogram izplačevanje pravic. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Ljubiteljska kultura.

Prehajamo na odločanje o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna v celoti. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o Načrtu razvojnih programov. Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 50, proti 29. Ugotavljam, da je Načrt razvojnih programov sprejet. Končali smo odločanje o posameznih delih dopolnjenega predloga proračuna. Ker ni bil sprejet noben amandma v skladu s prvim odstavkom 162. člena Poslovnika Državnega zbora, ugotavljam, da je predlog proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov ter po delih. Zato prehajamo na odločanje o Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2024 v celoti. Glasujemo.

Nadaljujemo s **prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 v okviru nujnega postopka.** Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s **prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021.** Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu: Državni zbor sprejme zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2021. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo **Predloga za izvolitev kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu**. Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je Državnemu zboru 7. novembra 2022 za eno mesto kandidata za sodnika oziroma kandidatke kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu predlagal kandidatko mag. Beti Hohler. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo gospe Nataši Kovač, generalni sekretarki Urada predsednika Republike Slovenije. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, poslanke in poslanci! Ministrstvo za pravosodje je julija letos objavilo razpis za eno mesto kandidatke za … sodnika na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu za mandat od leta 2023 dalje. Slovenija nima zagotovljenega mesta sodnika na tem sodišču, lahko pa se na tokratnih volitvah na 22. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Mednarodnega kazenskega sodišča, ki bodo decembra 2023, prvič poteguje za izvolitev slovenske kandidatke v skupini vzhodnoevropskih držav. Ministrstvo za pravosodje je predsedniku republike posredovalo dve kandidaturi prijavljenih kandidatk, to sta bili po abecednem vrstnem redu kandidatura mag. Beti Hohler in dr. Miše Zgonec Rožej. V svojem mnenju sta tako Vlada kot Sodni svet obe predlagani kandidatki ocenili kot zelo primerni in visoko strokovno usposobljeni. Na podlagi predloženih kandidatur, mnenj, posvetovanj s poslanskimi skupinami in pogovori z obema kandidatkama se je predsednik republike odločil, da za eno mesto kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu Državnemu zboru predlaga mag. Beti Hohler. Je strokovnjakinja za mednarodno kazensko pravo s petnajstimi leti delovnih izkušenj v pravosodju, od tega več kot deset let na mednarodnih kazenskih sodiščih, ima številne izkušnje z zahtevnimi kazenskimi postopki na področju mednarodnih hudodelstev. magistrica znanosti iz mednarodnega prava. Magistrski študij je končala na Pravni fakulteti Univerze v Amsterdamu s področja mednarodnega in evropskega prava. Trenutno je doktorska kandidatka na Katedri za mednarodno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 2015 je zaposlena kot tožilka na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu, kjer je najvišje rangirana tožilka iz držav vzhodnoevropske skupine. V primeru Dominic Ongwen, ki velja za najbolj obsežnega na Mednarodnem kazenskem sodišču doslej, je bila ena od vodilnih tožilk. Trenutno vodi enega od primerov v postopku preiskave in priprav na potrditev obtožnice je ena od dveh vodilnih tožilcev v drugi, pred kratkim začeti preiskavi tega sodišča, ki se nanaša na hudodelstva zoper človečnost. Pred tem je mag. Beti Hohler službovala v Misiji Evropske unije za vladavino prava na Kosovu, kjer je svetovala mednarodnim sodnikom na področju kazenskega prava in mednarodnega humanitarnega prava. Vodila je obsežne in kompleksne spise na področju vojnih zločinov, terorizma in organiziranega kriminala. Mag. Beti Hohler je aktivna tudi na akademskem področju. Je soustanoviteljica in vodja izobraževanj pri Inštitutu za izobraževanje in zagovorništvo v mednarodnem pravu v Haagu. Več kot 15 let je urednica publikacije Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, je zunanja sodelavka Pravne fakultete Univerze v Amsterdamu, avtorica strokovnih člankov, med drugim ena od avtorjev vodilnega svetovnega komentarja statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. Med ključnimi kriteriji za izbor sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča sta usposobljenost na področju kazenskega materialnega in procesnega prava ter izkušnje z vodenjem najbolj zapletenih sodnih procesov. Mag. Beti Hohler ima obsežne izkušnje pred mednarodnimi kazenskimi sodišči v različnih vlogah, na strani obrambe, kot tožilka in kot svetovalka sodnim senatom. Kot specialistka za mednarodno kazensko pravo, ki se kot tožilka in svetovalka sodnih senatov že 11 let ukvarja s presojo dokazov in reševanjem kompleksnih vprašanj mednarodnega kazenskega postopka, izpolnjuje te zahtevane kriterije. mednarodno kazensko pravo jo je pripeljala želja po tem, da zagotovi glas tistim, ki ga nimajo, tistim najbolj ranljivim, žrtvam genocida, agresije, vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost. Njeno nominacijo je s posebnim pismom podprl tudi glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan. Na podlagi vsega navedenega predsednik republike ocenjuje, da je mag. Beti Hohler primerna in visoko strokovno kvalificirana kandidatka za predlagano mesto, zato predlaga Državnemu zboru, da jo imenuje za kandidatko za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu za mandat od leta 2023 dalje. Hvala Predlog je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na izvedbo glasovanja. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč Državni zbor o izvolitvi kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje, to so: Franc Breznik, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, Aleksander Reberšek, Poslanska skupina Nove Slovenije – krščanski demokrati, Soniboj Knežak, Poslanska skupina Socialnih demokratov in dr. Tatjana Grajf, Poslanska skupina Levica. Član te komisije sem tudi sam kot predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo.

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo kandidatka za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu izvoljena, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo začelo ob 11. uri 45 in bo trajalo do 12. ure. S tem prekinjam 16. točko dnevnega reda in 4. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 12.15. Hvala.